Има кворум, откривам заседанието. (Звъни.) Колеги, ще Ви представя Проекта на програма за работата на Народното събрание за 15 септември 2021 г.: „1. г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Общ законопроект, изготвен от Комисията по конституционни и правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване

Приет на първо гласуване на 7 септември 2021 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID 19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека и на Двустранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Босна и Херцеговина. Вносител – Министерският съвет на 27 август 2021 г. Приет на първо гласуване на 8 септември 2021 г.

2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Народна република Бангладеш и АстраЗенека и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Народна република Бангладеш. Вносител – Министерският съвет на 8 септември 2021 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносители – Христо Иванов и група народни представители 2021 г. 7. Доклад за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията, и Проект на решение по Доклада. Вносител – Временната комисия, Това е Програмата – моля, режим на гласуване.

Първо предложение, направено от Костадин Ангелов, Деница Сачева и Томислав Дончев. Проектът е разпределен на Комисията по здравеопазване, 15-дневният срок за разглеждане не е изтекъл, няма доклад и това предложение е недопустимо, поради което няма да го подложа на гласуване. Следващото предложение е за включване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Вносител е Христо Иванов. Това предложение е включено в Програмата на Народното събрание. Следващото предложение е на Мая Манолова за включване също на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Включено е в Програмата. Предложение на Димитър Делчев за включване в Програмата на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, № 46-154-01-12, внесен от Мая Манолова и група народни представители. Има доклад, законопроектите са три, така че, ако се приеме това предложение, ще бъдат разгледани и трите законопроекта. Моля, режим на гласуване.

Целта на Законопроекта е да се спре шоковият скок на цената на водата с 30%, очакван за 2022 г. Смятам, че това е едно добро дело, което в последния ден на Народното събрание, ние, народните представители, можем да свършим за хората.

на прегласуване направеното предложение. Гласували 190 народни представители: за 98, против 52, въздържали се 40. Предложението е прието. Преминаваме към следващото предложение, направено от Николай Хаджигенов, за включване като точка в Програмата на Доклад на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, включен в Програмата. И преминаваме към последното предложение – на Мая Манолова, за включване като последна точка в предстоящата седмична програма на Доклад на Временната комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни общински предприятия, дружества с повече от петдесет на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните пет години, и Проект за решение по Доклада, с вносител Временната комисия по ревизията за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни общински предприятия, дружества с повече от петдесет на сто държавно и общинско участие и местните власти през последните пет години. Моля, режим на гласуване.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението е прието. С това приключихме с предложенията по чл. 47, ал. 3. Преминаваме към

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Правя процедурно предложение: Докладът на Временната комисия да бъде не последна точка в дневния ред, а преди Закона за съдебната власт по очевидни причини. Доколкото гласуването на Закона за съдебната власт, който безспорно е изключително важен, все пак е и на първо четене, не бих искал Докладът на Комисията да няма възможност да мине през залата. Благодаря, госпожо Председател.

Господин Свиленски, влязохме в друга процедура. Вие искате прегласуване на предложението на господин Хаджигенов? Добре. Режим на прегласуване на предложението на господин Хаджигенов. Гласували

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 195 народни представители: за 123, против 54, въздържали се 18. Предложението е прието. Моля за пряко предаване по БНТ 1 и БНР. Преминаваме към второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Заповядайте, господин Михайлов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! „Доклад относно общ законопроект на приетите на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, внесен от народния представител Николай Хаджигенов и група „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, внесен от народния представител Христо Иванов и група народни представители“. „Законопроект за изменение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, внесен от народния представител Андрей Михайлов и група народни представители“. Изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. „Закон за изменение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Закона да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Михайлов. За изказвания? Заповядайте, господин Хамид. Благодаря, госпожо Председател.

истинската цел на този законопроект. Това заглавие, за което се изказвам в момента, госпожо Председател, мисля, че не е най-подходящото. Може би заглавието трябва да гласи: „Закон за осветяване на някои защитени свидетели“. Защо, колеги? Това си личи от мотивите, изказванията и всички приказки, които се изговориха по този законопроект. Какво се цели, колеги – какво се цели, всъщност? Чета едно съобщение от новина от 4 август: „Неизвестен откри стрелба по защитен свидетел по делото „Килърите“ – Цонко Ненов. Нападението е извършено рано сутринта в Горна Оряховица, докато Ненов е бил в колата си. Свидетелят е успял да избяга.“ Това се цели, колеги. Кой има полза от това? Всички знаем. Определени престъпни групи, по които има защитени свидетели, определени олигарси, които се укриват от българското правосъдие, по делата им има защитени свидетели. Целта е тези свидетели да бъдат осветени. Целта е тези свидетели да бъдат отстреляни. Нали всички сме чували, че тези оригарси, които се укриват от българското правосъдие, си имат представители тук. Даже някои си имат и адвокати, които ги представляват по някои дела. Ето затова е този закон, колеги. За една малка част, но най-кресливата част – това е просто бизнес, нищо лично. Още днес – следобед, ще си броят хонорарите. Приятно броене, колеги. За другата – по-голямата част, този законопроект е един пиар. За останалата част, които подкрепят Законопроекта, това е една мръсна поръчка. Поръчка срещу Бюрото, защото това Бюро не е нито на главния прокурор, нито на прокуратурата, нито на съда. Това Бюро е на правосъдната система. Заглавието, госпожо Председател, може да се промени и като: Закона на бегълците или закона на опинците. Защото се оказа, че Законопроектът с това заглавие е най-важният закон в държавата. Заради него цялата дясна част избяга от маловажна тема като Актуализацията на бюджета на НЗОК. Избяга от дебата за парите за лекарите, фармацевтите, за болните деца. Изсулиха се, колеги, като като не толкова модерни в днешно време кожени мокасини от телешка и свинска кожа – знаете, възрожденски такива мокасинки. Защото на истинската дума се обиждат – не че не мога да я нарека. Избягаха, защото имаха мръсна поръчка. Не ги интересуват нито лекари, нито фармацевти, нито болни деца. Трябваше да изпълнят една поръчка на един човек, който, за да мине това нещо, наруши найси пъти Конституцията на Република България. трябва да плати политическата цена. Иначе Бюрото може да го премести в Земеделското министерство – това няма никакво значение. Какво си мислите, че правите?

Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратък. Първо, молбата ми е към основната част от залата – нека да не репликираме това, това няма никакъв смисъл.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

по време на две обсъждания в Правната комисия Вие не казахте, защото считате, че Бюрото ще бъде унищожено или няма да го има, ако то просто премине от прокуратурата в юрисдикцията на Министерството на правосъдието и на министъра на правосъдието. От днешните Ви думи оставам с впечатление, че орган на изпълнителната власт, като Министерството на правосъдието и министърът на правосъдието са склонни да повишат неимоверно виктимостта на свидетелите и те да бъдат, както Вие ги наричате отстреляни. Не мога да се съглася с това Ваше твърдение. Напротив, считам, че функционалното място на Бюрото е именно в Министерството на правосъдието, където то е било до 2014 г. Желанието на главния прокурор да създаде военизирана структура за участие в безредици като свидетели, както той ги нарича, наблюдатели и протестиращи, накара хората да излязат по улиците. Приемете, че прехвърлянето на Бюрото не към Министерството на земеделието, а към Министерството на правосъдието ще възстанови една малка несправедливост в съдебната система. Това със сигурност, господин Хамид, не е реформа в съдебната система, но това е една пресечна линия, която ще постави ясна граница в следващото Народно събрание с кои може да се прави съдебна реформа и кои искат да пазят статуквото.

надявам се си давате сметка, че този акт, макар, и както господин Василев каза да не е дълбоката съдебна реформа, която ние от „Изправи се БГ! Ние идваме!“ искаме, има символно значение, защото благодарение на Бюрото за защита към главния прокурор, преторианската армия на главния прокурор през 2020 г. започнаха многохилядни протести, които продължиха над 120 дни и заради които българското общество поиска справедливости. Да, това Народно събрание не успя да махне господин Иван Гешев от длъжността му главен прокурор или да го убеди да отстъпи под натиска на хората.

Надявам се Вие, колеги от ДПС, да спрете с реплики, дуплики, процедурни хватки с цел да отлагате постоянно, както правихте и на Комисията на Комисията приемането на Закона, защото Вие защитавате преторианската гвардия на главния прокурор, от една страна, от друга страна, се борите имотите, в които Бюрото за защита се намира, да останат при главния прокурор, а да не отидат в Министерството на правосъдието. Това също стана много ясно

Уважаеми господин Делчев, нямате никакво право да забранявате народни представители да се изказват, да правят реплики и дуплики. Това въобще не го разбрах. По отношение на протестите – 2020 г., ние предложихме вариант – функциите, онези функции, които не са присъщи за Бюрото, да отпаднат, Бюрото да си остане там, където трябва, но като охранително звено, а не да има право на задържане, претърсване и така нататък. Това предложение съм го внесъл. Между другото, е подкрепено в Комисията. Надявам се, че ще бъде подкрепено и в залата. Ние не сме защитници на една фигура или определена група от фигури. Ние искаме да се спазва Законът, искаме да има трайно законодателство, а не да се променят всяка година – да прехвърляме едно Бюро от едно място на друго. Господин Василев, наистина в момента имаме министър на правосъдието, за който съм сигурен, че няма да си позволи каквото и да е било да се случи на тези свидетели. Всички знаем и децата в квартала вече говорят, че той ще става конституционен съдия. Представяте ли си да дойде министър на правосъдието с един друг профил не на уважаемия господин Стоилов?! Вижте, например един силов министър, който гази Закона всеки ден, особено в предизборна кампания. Какво ще се случи в периода на преместване? От Министерството на правосъдието заявиха, че им трябват най-малко четири месеца. В Законопроекта сме заложили три. През тези четири месеца колко свидетели ще бъдат отстреляни? Господин Хаджигенов, въпреки че не съм Ви назовал по име, Вие наистина излязохте и се идентифицирахте като един от защитниците на онези бегълци от Закона, които се укриват в други държави и които най-вероятно – вчера на заседание на една от Комисиите стана ясно, че има народни представители, на които кампанията е финансирана от такива бегълци, са включени в Закона „Магнитски“. Да не би с още една реплика да се издадете, че и Вие сте този народен представител – не знам. Господин Атанасов вчера повдигна темата, между другото, прави му чест. Благодаря Благодаря Ви. За други изказвания – заповядайте, господин Славов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Това Народно събрание трябваше да направи реформа на съдебната власт. Това Народно събрание трябваше да закрие спецправосъдието. Това Народно събрание трябваше да приеме промени в Конституцията. Нищо от това обаче не се случи. Единственото, което можем да направим днес и да го направим убедено, да го направим в защита на правовата държава, е да закрием Бюрото по защита към главния прокурор и да го прехвърлим към Министерството на правосъдието там, където е неготово естествено институционално място. Това ще отговори не просто на обществените очаквания, това ще е гаранция за конституционно упражняване на власт. Всички знаем делото, което виси пред Конституционния съд, именно по отношение конституционната функция и съмнения за противоконституционност на сегашната структура на Бюрото. Това, което знаем, е, че когато Бюрото е в изпълнителната власт, ще има отчетност, ще има прозрачност в неговите действия от гледна точка на ресурса, който се използва. Това, което знаем също така, е, че няма да сме изправени пред хипотезата, която видяхме миналата седмица. Докато главният прокурор говореше за независимостта на съдебната власт, си чатеше в реално време с пиар Севи Бойко. Това ли е независимостта на Главната прокуратура, която гарантира защитата на свидетелите? Вярно, всички имаме отговор на този въпрос. „Демократична България“ днес няма да прави много изказвания, защото целта е да мине Бюрото, а не да се упражняваме в парламентарно красноречие. Затова нека да си свършим работата в оставащите последни часове от това Народно събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Благодаря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 реформа в съдебната система за един месец ли се прави, без правителство, без управление и без политическа отговорност? Имате ли мнозинство в Народното събрание? Да, Вие показахте, че имате за приемането на този законопроект,

Уважаеми господин Славов, аз взимам отношение по повод на това, че не успяхме наистина да направим сериозна съдебна реформа. Във връзка с изказването на госпожа Александрова за мнозинствата взимам идея от нея и Ви правя реплика. Господин Славов, докато нямаме гласове, не можем да мечтаем, за съжаление, надявам се, да имаме достатъчно гласове, за да помечтае и българският народ за истинска съдебна реформа. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

ако не, ще Ви припомня какво каза Вашият лидер Христо Иванов от тази трибуна в първата си декларация от откриването на 46-ото народно събрание? Тогава за първи път, между другото, и беше правилно, господин Иванов каза, че във връзка със съдебната реформа и с това, което предстои, „Демократична България“ ще търси диалог всяка една политическа партия в този парламент. Тогава не изключихте ГЕРБ, нали така, господин Иванов? Точно така. Ние вече сме в края на това злощастно Народно събрание и аз не си спомням всъщност, господин Иванов, господин Славов, някога потърсили ли сте групата на ГЕРБ, за да търсим някакво дългосрочно решение във връзка със съдебната реформа? Ще Ви кажа защо. Защото, колеги, съдебна реформа, ако искаме да не сме просто популисти, и да говорим хубаво от трибуната, за да ни харесат нашите избиратели, ако искаме нещо смислено да направим в тази насока, тук даже не Ви трябва и не можете да приемете съдебна реформа с малцинство. Не можете да приемете съдебна реформа дори и с обикновено мнозинство. Ако искаме да направим нещо дългосрочно, то трябва да бъде с много по-широка, хайде не консенсус, но с много по-широка парламентарна подкрепа, за да може да гарантираме, господин Славов, че който и да дойде оттук нататък, все пак ще има някаква устойчивост ето това е големият въпрос. Реално погледнато, ние за тези два месеца дебат по темата не сме имали. Извинение с това, че имало Правна комисия и така нататък не е сериозно.

Колеги от ГЕРБ, имахте шанса да направите дълбока съдебна реформа 2015 г. Видяхме какво се случи тогава. Съдебната реформа не просто предстои, тя е дължима на българските граждани. Съдебна реформа ще има, ако България иска да остане в Европейския съюз. Съдебна реформа ще има, ако България иска да вземе от европейските средства за подпомагане в размер на 15 – 16 млрд. лв. Единственото основно изискване, за да може тази подкрепа на Европейския съюз да тръгне към България, е да се извърши съдебна реформа, да има върховенство на правото. „Демократична България“ обяви в началото на това Събрание, че ще търси подкрепа за конституционни промени и неформални разговори бяха проведени. Да, не се стигна до формални разговори поради простата причина, че този парламент очевидно се оказа с много кратък мандат. Конституционната реформа наистина не може да стане само от няколко политически сили. Там трябва голямо съгласие и това е отговорността на нас като представители в този, някои от нас вероятно и в следващия парламент, да търсим това съгласие по ключовите приоритети на държавата. В същото време да не си затваряме очите за онези проблеми, които са част от нашето правосъдие, които продължават да препятстват нашия път като ефективни членове на Европейския съюз. Част от тези проблеми са свързани наистина със статута и ролята на главния прокурор, част от тези проблеми са свързани с ролята на специализираното правосъдие и с начина, по който се вземат решенията във Висшия съдебен съвет.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз излизам на тази трибуна, за да довърша една приказка, която господин Филип Станев започна – за голата истина. За голата истина ще благодаря първо на председателя на Правната комисия. За съжаление, за мен този председател беше господин Христо Иванов

да бъде наказан главният прокурор, няма значение как се казва този човек, нямаше никакво значение. Започва се с простички неща отнема му се Бюрото за защита на свидетели – да, дали неговото институционално място е там, това е без значение – отнема се, Специализираният съд, специализираната прокуратура – закриват се. Защо се закриват? За да знае този човек, който и да е той, да знае главният прокурор и да помни не е ли избран от правилните хора, няма как да просъществува и да си върши работата. Това е голата истина, господин Станев, това правим ние. Свиквахме всякакви видове комисии, по всяко време на денонощието, за да довършим едно показно нещо, което трябваше да се случи, и то трябва да се помни занапред – всеки, който ще седне на този стол, трябва да знае, че това го очаква. Не е ли избран от правилните хора няма как да живее спокойно. Това е голата истина. И като търсихте дрехите къде са скрити – там, на първия ред са скрити. Те са скрити от едно олигархично НПО, медийно дружество.

Господин Енчев, голата истина я видя целият български народ и в 45-ото народно събрание, и в 46 ото народно събрание. Стига се крихме зад метафори, парламентарно остроумие и процедури. Голата истина е, че много голяма част от тези депутати в тази зала, които стоят в момента, се опитват всячески да запазят това странно Бюро и този странен главен прокурор. Голата истина, знаете ли каква е? Мен като човек ме е срам да стоя с част от Вас в тази зала които (шум и реплики) са истински, честни, морални, както е председателят на Народното събрание – професионалист, конституционалист, както са повечето хора в Правната комисия, както е господин Хаджигенов, както са демократите

Благодаря (ИТН): Уважаеми колеги! Има значение как се казва главният прокурор, защото две години на площада хората искаха неговата оставка. Затова има значение как се казва главният прокурор. Благодаря Ви. За дуплика, господин Енчев. Колеги, това явно Ви е начин на поведение. Излизаш, казваш нещо, след което излизаш и не искаш да чуеш какво имат да ти кажат на теб. Не се срамувам от нищо. Вървял съм през съзнателния си път честно и почтено с високо вдигната глава. Радвам се, че съм в този парламент. Дълго вървях дотук. Надявам се да остана и занапред тук, защото се чувствам полезен и знам, че това, което върша, го върша с голямото си сърце в името на родителите си, на предците си, на цялото „Движение за права и свободи“ и на хилядите хора, които са гласували за нас. Това е голата истина, колеги! Удряме шамар на един прокурор – главен, на Републиката. Това е, което имам да кажа.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Този дебат, който тръгна сега по заглавието на Законопроекта, времето и мястото му беше на първо четене. Не знам какво дебатираме? Или просто се правят изказвания, за да се губи време. Искам да кажа нещо важно по същество и накрая ще направя едно предложение. За какво говорим по принцип днес? Съгласно чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Републиката Министерският съвет осигурява обществения ред и националната сигурност, и осъществява общото ръководство на държавната администрация и Това е конституционният текст, от който произтичат правомощия на изпълнителната власт да може да създава и да управлява структури, които могат да прилагат сила и помощни средства. Има разделение на властите – другите власти, каквато е законодателната и каквато е съдебната, нямат такива правомощия, записани в Конституцията. Аз не искам да Ви чета тук правомощията на прокуратурата в главата за съдебната власт, там няма такива правомощия. И затова съвсем резонно е да се приеме закон, с който да се въведе конституционният принцип. За това става дума, иначе всичко друго са празни приказки

Реплики? Не виждам. Поставям на гласуване процедурното предложение за прекратяване на дебата по наименованието на Закона. Гласували

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието. (Шум, реплики

В чл. 5 се правят следните изменения: „1. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“. 2. В ал. 3, изречение второ думите „разпореждането от главния прокурор“ се заменят с „акта на министъра на правосъдието“.

Благодаря, госпожо Председател. Много ме е страх да се изкажа, между другото, защото, първо, господин Делчев забрани всякакви реплики, дуплики и изказвания, и изказвания, уважаваният от мен господин Атанасов пък директно прекратява дебатите. Обаче още на заглавието съм излязъл да се изкажа и заваляха заплахи от адвокатите на олигарсите.

II: „§ 2. В чл. 6, ал. 7 думите „главният прокурор“ се заменят с „ръководителят на Бюрото по защита“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Вариант В чл. 6, ал. 7 думите „Програмата за защита, главният прокурор“ се заменят с „Програмата за защита и след решение на Съвета по защита, взето с мнозинство от 2/3 от членовете му, министърът на правосъдието“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант Комисията предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1, т. 4 накрая се добавя „или за изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража“.

вариант II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант III. Комисията предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения: „1. В ал. 1 думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“.

Не виждам. Подлагам на гласуване § 3 в редакция на Комисията.

подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант I. Вариант II: „§ 4. В чл. 13а, ал. 2, т. 1 думите „главния прокурор“ се заменят с „ръководителя на Бюрото по защита“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 13а се правят следните изменения: „1. В ал. 1 думите „представляващия Висшия съдебен съвет“ се заличават.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18.

В изпълнение на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита Бюрото по защита: 1. информира застрашеното лице за възможностите на Програмата за защита; 2. сключва споразумение със застрашеното лице за включване в Програмата за защита, за което уведомява прокурора или съдията докладчик, направил предложението за защита; 3. определя служител за връзка със защитеното лице; 4. осъществява чрез охраняващ екип, специално сформиран за случая, конкретните мерки от Програмата за защита въз основа на сключеното споразумение. (3) Бюрото по защита изгражда, поддържа и съхранява база данни за лицата, включени в Програмата за защита, в съответствие със Закона за защита на личните данни. данни. (4) Бюрото по защита не може да разгласява информацията, която му е известна във връзка с изпълнението на Програмата за защита. (5) При изпълнение на Програмата за защита Бюрото по защита може да иска съдействие от всички компетентни държавни органи, което не може да бъде отказано. (6) Бюрото по защита се отчита периодично пред председателя на Съвета по защита за изразходваните средства по приложение на Програмата за защита – общо и за всеки конкретен случай. случай. (7) При прилагането на Програмата за защита служителите на Бюрото по защита имат правомощията по чл. 393, ал. 1 от Закона за съдебната власт. (8) Министърът на правосъдието издава вътрешни правила за условията и реда за назначаване на служителите в Бюрото по защита.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Вариант III. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант

Комисията предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения: „1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: така: „(1) Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието. Бюрото по защита е юридическо лице със седалище София. Министърът на правосъдието назначава ръководителя на Бюрото по защита и служителите в него по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. (2) Дейността на Бюрото по защита се осъществява под ръководството на ръководител, чиито правомощия се определят с този закон и с правилника за прилагане на закона.“

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за редакционна поправка на току-що докладвания параграф, именно касаещ ал. 7. Ще Ви обясня с какво е свързано то. Свързано е с отчета на Бюрото по защита пред Висшия съдебен съвет. Предложението е Бюрото по защита да прави своя отчет пред Висшия съдебен съвет в настоящия текст, а към този момент предложението е да го прави пред министъра на правосъдието. Аз мисля, че министърът на правосъдието с всички права, дадени му от Закона и предходните параграфи, които прие залата, освен че ще назначава директор, ще обосновава предложенията си по отношение на защитените лица, няма нужда да приема този отчет, а е редно да го прави Висшият съдебен съвет. Така смятам, че ще се изпълни изискването власт власт възпира, защото, освен че министърът на правосъдието изпълнява всички други функции, то и не следва според мен да приема тези доклади. Считам, че Висшият съдебен съвет трябва да остане органът, който да приема тези доклади. Поради тази причина правя предложение за редакционна

Други изказвания? Реплики? За реплика – заповядайте, господин Атанасов. Благодаря Ви. Госпожо Атанасова, след като се прехвърлят правомощията по управление на тази дейност към министъра на правосъдието това означава, че върху дейността може да бъде упражняван парламентарен контрол. А, ако искате Вие да остане отчетът пред Висшия съдебен съвет, няма как да викаме Висшия съдебен съвет тук да му упражняваме парламентарен контрол.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Атанасов, добре знаете, че Висшият съдебен съвет всяка година представя доклади пред Народното събрание. А това, че Народното събрание осъществява парламентарен контрол на министъра на правосъдието, е неотменим факт съгласно нашата Конституция и Правилника за дейността на Народното събрание, в която и легислатура да е то. И това няма нищо общо с парламентарния контрол и с контрола, който ще осъществи Висшият съдебен съвет. В крайна сметка в Бюрото по защита участват, а и министърът на правосъдието председателства винаги Висшия съдебен съвет, господин Атанасов. В този смисъл той също ще има информация във връзка с дейността на Бюрото по защита и във всеки един момент той може да бъде контролиран. Аз смятам, че опасенията Ви в никакъв случай не почиват на някаква правна логика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. За изказвания? Господин Хамид, заповядайте. Разбира се, ако господин Делчев позволи, тогава ще се изкажа, иначе няма как. Уважаеми колеги народни представители, предложението ми по този параграф е точки 2 и 3 да отпаднат. Благодаря на всички народни представители от Комисията, които подкрепиха това мое предложение. Аз също моля т. 4 да се гласува и да остане. Точка 4 е важна, колеги, по т. 4 ще се охраняват всички магистрати всички магистрати от Бюрото. Тук не се касае за главния прокурор. Всъщност предложението ми да отпаднат точки 2 и 3 решава целия проблем, за който говори господин Славов – за функциите и онези правомощия, по които може да има евентуален конституционен проблем. Решава въпроса изцяло за това, за което говори и господин Делчев, преди да ми забрани да се изказвам. Тоест това, което предизвика тези протести, намерил съм решение да орежа тези правомощия. И защо, когато орязвам тези правомощия, когато внасям предложение срещу главния прокурор, не излизате да казвате, че защитавам главния прокурор?! Ние не защитаваме главния прокурор, защитаваме законността, реда в държавата. Де факто с моето предложение, което всички сте подкрепили, аз съм орязал 90% от правомощията на това бюро. Това бюро се превръща изцяло с с охранителни функции и нищо повече. Затова в този вид Бюрото можеше да остане и при главния прокурор, и при министъра на правосъдието, и при министъра на земеделието. Въпросът е друг, колеги, за тези министри. Днес тези ОПГ-та си имат депутати, адвокати, представете си, че утре ще имат министър, не дай боже. Благодаря Ви за подкрепата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Господин Хамид, в Комисията сте предложили неща, които другите са сметнали за правилни – наистина Бюрото да бъде с орязани права, които са изключително вредни в момента. И Вие сте го предложили, защото знаете, че Бюрото вече няма да е към главния прокурор. Ако имахте същата мисъл в главата в предните парламенти, щяхте да го предложите тогава. Но, за разлика от Вас, ние смятаме, че Бюрото трябва да изпълнява функциите, които трябва да изпълнява, и да, то няма да бъде под ръководството на главния прокурор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Господин Славов – за реплика. Госпожо Председател, колеги! Въпросът всъщност е следният: дали Бюрото ще бъде специализирана структура единствено и само за защита на свидетели, или ще позволим то да остане някакъв хибрид между защита на свидетели и защита на магистрати? По предложението, което е подкрепено от Комисията, Бюрото е единствено бюро за защита на свидетели и лица, застрашени във връзка с наказателното производство, а всички охранителни функции по отношение на магистрати, съдии, прокурори и следователи се връщат в Главна дирекция „Охрана“, където им е мястото и където до този момент се охраняваха съдиите, а прокурорите и следователите бяха изведени към Бюрото при главня прокурор. Ние искаме Главна дирекция „Охрана“ да си поема охраната на всички магистрати – да няма разделение между магистратите, а Бюрото по защита да защитава единствено свидетелите. Затова Ви моля да подкрепите редакцията, предложена от Комисията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. За трета реплика – господин Бабикян. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Моята реплика е свързана с абсолютно основателните опасения на господин Хамид за това, че освен депутати, представляващи мафията, или пък по неговите виждания спонсорирани или защитаващи интересите им, може да доведе до още по-голямо напрежение в системата и мафията да се сдобие и с министър, ако правилно съм разбрал това, за което ставаше дума преди малко. Това е част от тезата, че ако магазинерката се смени, магазинът затваря – това го слушаме от сутринта. Ако логиката на господин Хамид бъде приета за валидна от Народното събрание, в такъв случай през изминалите 12 години министър-председателят Бойко Борисов трябваше да бъде лишен от цялото Министерство на вътрешните работи.

Благодаря, госпожо Председател. С разрешение на господин Делчев вземам дуплика. Нали може, господин Делчев? Опитах се да върна дебата по същество в параграфа, по който е предложен, а не да говорим какви мисли е имало в главата ми преди, или от какво трябва да бъде лишен Бойко Борисов. Бойко Борисов вече е лишен от всичко, така че не прехвърляйте топката към Бойко Борисов. Изразих евентуални притеснения от това, което вчера се изнесе в Комисията „Магнитски“. Съвсем основателно се повдигна един въпрос: защо се потулва, защо се бави придвижването на искане за информация за евентуален депутат или евентуални народни представители, спонсорирани от лица, включени в списъка „Магнитски“? Този въпрос се повдигна. И ако толкова лесно се финансират депутати – бегълци зад граница, изразих притеснение, че евентуално един ден може да имат и министър.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Поисках лично обяснение, защото господин Хамид неколкократно ме спомена – и в изказването си, и в репликите, и в дупликите. Господин Хамид, и аз много ви уважавам. Гледал съм Ви на Правна комисия, знам, че Вие не сте плашлив човек и особено знам, че когато зад гърба на Вас и Вашата партия тегне сянката на господин Гешев, няма как аз просто тук от моето място да Ви изплаша. Така че не се плашете, говорете, но моля Ви, говорете по същество. Защото всички отклонения и обвинения с олигарси, мафия, адвокати – това не е състоятелно. Това са обвинения към Вас, които Вие се опитвате да прехвърлите от болната на здравата глава. Вие сте експерт, съсредоточете се, моля Ви – това не е забрана, това е молба: съсредоточете се върху експертния дебат

Заплаши ме господин Василев оттук – всички народни представители го чуха и ме заплаши, че ще ми трябва евентуална защита. Нямам никакъв упрек към Вас освен забраната Ви към всички народни представители да престанат да вземат реплики и дуплики и да не се занимават с такива неща. Аз мисля, че подходът на господин Атанасов е доста по-добър. Процедура – прекратявате дебатите и гласувате. Това е. Между другото, единствено моето изказване тук, на тази трибуна, беше по същество – по точка 2 и 3, и помолих точка 4 да се гласува отделно. Другите преместиха дебата и аз трябваше да отговарям, няма как! Благодаря Ви. Заповядайте, господин Хамид,

Благодаря Ви, господин Василев. За реплики? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Манолова, заповядайте. Уважаеми колеги, проблемът със съществуването на Бюрото по охрана към главния прокурор е конституционен. За охрана и защита. Този проблем не е просто функционален с предоставянето на полицейски функции на това бюро, тъй като функциите по принудително довеждане и другите полицейски функции са функции на изпълнителната власт. Проблемът тук е и с чл. 126, ал. 1 от Конституцията, който урежда структурата на прокуратурата и от който следва, че мястото на органи, които изпълняват полицейски функции и функции, определени от чл. ал. 2 от Конституцията на Министерския съвет, би следвало да се изпълняват от органи на изпълнителната власт. Всъщност това дава отговор и на предложението на госпожа Атанасова за това отчетът да бъде представян пред Висшия съдебен съвет. Няма как парламентът да осъществява парламентарен контрол върху правителството на съдебната власт върху кадровия орган на съдебната власт и по този начин, ако това предложение бъде прието, безконтролността в работата на това бюро на практика ще се запази. Тук проблемът не е свързан само с личността на министъра на правосъдието и на главния прокурор, макар че Бюрото в ръцете на този главен прокурор беше превърнато и в орган за репресия, справка – нахлуването в Президентството миналото лято. Но тъй като промените в законодателството трябва да имат траен траен характер, оставането на това бюро, включително и представянето на неговия отчет пред правителството на съдебната система, на практика няма да довърши докрай промяната, която извършваме. Редно е органи, които изпълняват функции на изпълнителната власт, да бъдат контролирани от парламента във функцията „парламентарен контрол“. Така че предложеното решение е доброто решение. В противен случай рискуваме при следващи персони, начело на прокуратурата, на Министерството на правосъдието, да има проблеми и контролност в работата на това звено. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Манолова, чудя се как да нарека Вашето изказване – амнезия, политическа шизофрения или гьонсурат? Защо ли? Защото, госпожо Манолова, на 29 януари 2014 г. е гласуван същия този закон, касаещ Бюрото за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, а не за охрана, както Вие твърдите и при гласуването, госпожо Манолова – тогава Вие като заместник-председател на Народното събрание от парламентарната група на БСП – „Коалиция за България“, гласувате в подкрепа на този закон. Не само тук, в пленарната зала, а и на Комисията по правни въпроси. Ето, госпожо Манолова, всеки как е гласувал. И странно в момента – това, между другото, важи и за цялата парламентарна група на БСП – тогава по времето на кабинета Орешарски

Дали не е време да се самоопределите, или има огромно значение кога на какъв пост сте в държавата – дали сте под юмрука и главната Ви цел е защита на президента, или сте част от някоя парламентарна група и сте заместник-председател на парламента? Благодаря. Уважаема госпожо Атанасова, удобно пропускате промените във функциите на това бюро, което наистина от бюро за защита на свидетели

Проследете промените в този закон как от едно бюро, което трябва да защитава застрашени свидетели, се превръща в паравоенна структура, която охранява главно

законодателството трябва да се променя съобразно очакванията и грешките трябва да бъдат поправяни. Така че обърнете внимание върху Вашите промени в работата на това бюро и си дайте сметка в какво реално се превърна то! В инструмент за разправа, в инструмент за натиск, в инструмент за обслужване на определени цели, насочени включително и срещу правата на българските граждани един орган, който пренебрегва разделението на властите, който може да изпълнява функции на изпълнителната власт, полицейски функции, функции на съдебната власт, тъй като прокуратурата е в съдебната власт и който, за капак на всичко това, се контролира от главния прокурор.

Благодаря Ви, госпожо Манолова. Други изказвания? Не виждам. Закривам дебатите, преминаваме към гласуване. Гласуваме вариант II на § 5, неподкрепен от Комисията.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието.

Сега преминаваме към гласуване на предложение, направено от Десислава Атанасова, за отпадане на т. 4 – промените в ал. 7, в редакцията на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване. Гласували 174 народни представители: за 48, против 124, въздържали се 2. Предложението не е прието. Сега преминаваме към гласуване на предложение, направено от Хамид Хамид в т. 2 в редакцията на Комисията,

В чл. 14в думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“ и се приемат след решение на Съвета по защита, взето с мнозинство от 2/3 от членовете му.“ Комисията не подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант Комисията предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Член 14в се изменя така: „Чл. 14в. Правилата за дейността на Бюрото по защита се определят от министъра на правосъдието. Устройството на Бюрото по защита се определя с правилника за прилагане на закона.“ Благодаря Ви. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване вариант I за § 24, неподкрепен от Комисията.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието.

в редакция на Комисията. Моля, режим на гласуване.

за вариант II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант III. Комисията предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В чл. 14д се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се отменя. 2.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на § 7 в редакция на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Чл. 15. (1) Включване в Програмата за защита се извършва по предложение на окръжния прокурор, а в съдебното производство – на съдията-докладчик, до Съвета по защита. защита. (2) Предложението за предоставяне на защита се прави служебно или по искане на: 1. застрашеното лице; 2. разследващия орган; 3. наблюдаващия прокурор; 4. началника на мястото за лишаване от свобода – за осъдени лица.

Окръжният прокурор или съдията-докладчик разглежда искането в тридневен срок от получаването му и внася в Съвета по защита обосновано предложение за включване в Програмата за защита или отказва да внесе предложение. (5) Отказът на прокурора или съдията-докладчик по ал. 4 не подлежи на обжалване.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант Комисията предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“. 2. Алинеи 4 и 5 се изменят така: „(4) Когато не се произнася служебно, окръжният прокурор или съдът разглежда искането незабавно след получаването му и внася обосновано предложение до министъра на правосъдието. (5) Отказът на прокурора или съда по ал. 4 може да се обжалва пред по-горния съд в 7-дневен срок. Решението по жалбата е окончателно.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието. (Реплики

Министърът на правосъдието не допуска предоставянето или предоставя предварителна защита с акт, който се изпраща на Бюрото по защита за изпълнение и изготвяне на становище относно необходимостта и възможността за включване в Програмата за защита. Актът, с който се предоставя предварителна защита, е окончателен.“ 2. В ал. 2 думите „издаденото разпореждане“ се заменят с „издадения акт по ал. 1“. 3. Алинея 3 се отменя. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Когато министърът на правосъдието намери, че не са налице условията за предоставяне на предварителна защита, предложението заедно с писменото становище на Бюрото по защита се изпраща незабавно на Съвета по защита за произнасяне.“

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87,

2. В ал. 2, изречение трето думите „разпореждане на главния прокурор, което е окончателно“ се заменят с „акт на министъра на правосъдието, който е окончателен“.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието.

вариант II: „§ 13. Член 17 се изменя така: „Чл. 17. (1) Съветът по защита разглежда предложението на окръжния прокурор или на съдията-докладчик, като преценява от съществено значение ли са показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице за наказателното производство, както и обективността и степента на заплахата, и: 1. ако са налице условията, предвидени в този закон, взема решение за предоставяне на защита, което изпраща незабавно на Бюрото по защита; 2. ако не са налице условията, предвидени в този закон, взема решение, с което не допуска предоставяне на защита.

Комисията предлага следната редакция на § 13: „§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думата „Директорът“ се заменя с „Ръководителят“, а думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Министърът на правосъдието преценява обективността и степента на заплахата, както и възможността за включване в Програмата за защита, и когато установи, че: 1. са налице условията, предвидени в този закон, издава акт за предоставяне на защита, който изпраща за изпълнение на Бюрото по защита; 2. не са не са налице условията, предвидени в този закон за предоставяне на защита, изпраща незабавно на Съвета по защита предложението с писмено становище по него за разглеждането му по реда на чл. 13а, ал. 5.“

2. В ал. 3 думите „главният прокурор“ се заменят със „Съветът по защита“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 17а се правят следните изменения:

2. В ал. 3 думите „в становището до главния прокурор предлага“ се заменят с „взема решение за“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант Комисията предлага следната редакция на § 15: „§ 15. В чл. 17б се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думите „главния прокурор“ се заменят с „министъра на правосъдието“.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието. (Реплики

В тридневен срок от датата на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита, Бюрото по защита сключва писмено споразумение за защита лично със застрашеното лице или с настойника или попечителя му, ако то е недееспособно.“

номера на решението на Съвета по защита за включване в Програмата за защита;“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант

Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В чл. 20 се правят следните изменения: 1.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието.

Вариант II: „Чл. 21. В случаите по чл. 20 Съветът по защита се произнася по предложение на Бюрото по защита, окръжния прокурор или съдията-докладчик.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието. (Реплики от

Действието на Програмата за защита може да бъде прекратено и по искане на защитеното лице, отправено до Съвета по защита чрез служителя за връзка.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II.

в редакцията на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Съветът по защита разглежда предложението на Бюрото по защита, окръжния прокурор или съдията-докладчик или искането на защитеното лице за прекратяване действието на Програмата за защита и взема решение за прекратяване, което е окончателно.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията предлага следната редакция на § 21: „§ 21. В чл. 23 думите „Главният прокурор“ се заменят с „Министърът на правосъдието“, а думите „разпореждане за прекратяване, което е окончателно“, се заменят с „акт за прекратяване, който е окончателен“.“

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието.

За взетите мерки по ал. 1 ръководителят на Бюрото по защита в тридневен срок уведомява председателя на Съвета по защита, който свиква незабавно заседание на съвета за разглеждане на случая.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II.

думите „главният прокурор в тридневен срок уведомява председателя на Съвета по защита“ се заменят с „министърът на правосъдието в тридневен срок уведомява Съвета по защита“.“

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против

Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант III. Предложение от народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението.

По смисъла на този закон „специфични служебни дейности“ са пряко изпълняваните от служителите на Бюрото по защита при министъра на правосъдието дейности за организиране, осигуряване и осъществяване на специална защита, както и за организиране и осъществяване на охрана.“

§ 24: „§ 24. В преходни и заключителни разпоредби § 17 при главния прокурор се преобразува в „Бюро по защита“ „при министъра на правосъдието към Главна дирекция „Охрана“ към Министерството па правосъдието.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант I. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за вариант II. Комисията предлага следната редакция на § 24: „§ 24. влизането в сила на този закон Бюрото по защита при главния прокурор се преобразува в самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието.

се „предоставят на ,,Бюро по защита“ при министъра на правосъдието към Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант I. (Вариант II) Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант II. Предложение от народния представител Хамид Хамид. „§ 25. Дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита при главния прокурор, с изключение на недвижимите имоти на съдебната власт, управлявани от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 30, ал. 2, от Закона за съдебната власт, се предоставят на Министерството на правосъдието.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага следната редакция на § 25: „§ 25.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.

В преходни и заключителни разпоредби § 19 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 „главния прокурор“ се заменя с „министъра на правосъдието“.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант I. вариант I. (Вариант II) „§ 26. (1) Трудовите правоотношения на служителите от Бюрото по защита преминават към Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. труда. (2) Лицата, които са изпълнявали длъжност, определена за заемане от държавен служител, се назначават на длъжността, ако отговарят на изискванията по чл. 7 и в едномесечен срок от определянето на длъжността за заемане от държавен служител подадат заявление по чл. 8 от Закона за държавния служител. С акта за назначаване им се присъжда определеният в Единния класификатор на длъжностите в администрацията ранг за заемането на длъжността.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за вариант II. вариант II. Комисията подкрепя текста на вносителя за вариант III. Комисията предлага следната редакция на § 26: „§ 26. (1) Служебните правоотношения на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор преминават в служебни правоотношения с Министерството на правосъдието. (2) Трудовите правоотношения на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор преминават към Министерството на правосъдието съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. труда. (3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Министерството на правосъдието без срок за изпитване освен служителите, които са със срок за изпитване.“ Благодаря Ви. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване вариант II на § 18, неподкрепен от Комисията.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се

Гласувайте по § 27 – за, ако искате да остане, против, ако искате да бъде отхвърлен.

Гласуваме самия параграф – дали да остане, или да бъде отхвърлен. За, ако искате да го има, против или въздържал се, ако не искате да го има. Гласуваме само по параграфите! Нали така се разбрахме от самото начало, а не санкциите на Комисията? Гласувате параграфа – за, ако искате да остане, против – да бъде отхвърлен. Предложението на Комисията е да бъде отхвърлен.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 27: „§ 27. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието съвместно с главния прокурор осъществяват дейностите, необходими за преминаване на Бюрото по защита към министъра на правосъдието. Тримесечният срок се прилага и за дейностите по § 25, свързани с прехвърлянето на дълготрайните материални активи към Министерството на правосъдието.“

Уважаема госпожо Председател, дали в бюджета на Народното събрание ще се намерят средства да закупите едно стадо говеда, че тук говедарите станаха повечко – „Еее!“? (Весело оживление.)

Моля, режим на гласуване

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието. (Шум, реплики и частични

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието. (Шум, реплики и частични

предложение от народния представител Крум Зарков, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 28: „§ 28. става § 28: „§ 28. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагане на закона. (2) Споразуменията за сътрудничество и взаимодействие, както и съвместните инструкции за взаимодействие с органите на държавна власт и местно самоуправление, сключени, съответно издадени до влизането в сила на този закон, се прилагат, доколкото не му противоречат.“

Благодаря, госпожо Председател.

организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи – при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на правосъдието, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет;“ б) алинея 4 се изменя така: „(4) При извършване на дейностите по ал. 3, т. 1 – 7 Главна дирекция „Охрана“ осъществява необходимото взаимодействие с административните ръководители на органите на съдебната власт,

Добре, заповядайте. Уважаеми колеги! Правя отрицателен вот – гласувах против, защото тази работа е смешна, а Вашите аплодисменти са още по-смешни. Вие нямате идея кой ще управлява така наречената Ви реформа – това изобщо не е реформа, имайте предвид. Местите едно Бюро от едната стая в другата – голямата работа. Да можете да кажете нещо на Вашите избиратели, които ще Ви питат следващите два месеца: защо не можахте да направите най-важното нещо – правителство, и да управлявате различните кризи? А не да ми натискате тук едно копченце и си мислите, че това е реформа. само започва с натискането на едно копченце. След това има редица административни процеси, които трябва да се направят, а Вие сте ги объркали още с приемането на този закон, защото вместо шест месеца, ги давате три месеца. И утре, ако господин Гешев вземе, че стане правосъден министър, сигурно ще предложите да преместим да преместим Бюрото от Правосъдното министерство в прокуратурата, защото така е удобно на конюнктурата. Така не се прави реформа! Така се правят глупости – такива Вие безспорно можете да правите непрестанно. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Председател. Моля да подложите на гласуване удължаване на работното време до приключване на дневния ред. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение – удължаване на дневния ред до приключване на точките. Удължаване на времето до приключване на точките в Програмата.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 101 народни представители, за 87, против няма и въздържали се 14. Предложението е прието. Моля, режим на прегласуване. Госпожо Капон, нали до 12 часа? Няма как да минем след 12 часа, ако ни разпускат от утре. Моля, режим на прегласуване.

Моля, отменете гласуването, тъй като казах да изчакате. Имаше народни представители, които вдигаха ръка. Моля, режим на прегласуване. Госпожо Капон, имаше много народни представители, които вдигаха ръка.

народни представители гласуваха? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194 народни представители: за 96, против 80, въздържали се 18. Предложението не е прието.